Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 15/2024 Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.11.2024 pidetyssä istunnossa. Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Edustaja Lohen ehdotus 2 ja edustaja Meriluodon ehdotus 3 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään edustaja Meriluodon ehdotuksesta 3 edustaja Lohen ehdotusta 2 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.11.2024 pidetyssä täysistunnossa. Yleiskeskustelussa edustaja Veronika Honkasalo on edustaja Tiina Elon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hyväksytään edustajille monistettuna jaetun muutosehdotuksen mukaisena.

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään

Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. — Keskustelu, edustaja Koponen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Tämä hallitus on tyttöjen ja naisten puolella. Kun ministeri Meren eduskuntaan tuoma esitys hyväksytään, tulee pakkoavioliitot vihdoin kirjattua rikoslakiin. Tällä muutoksella viestimme, että tytöt ja naiset eivät ole kauppatavaraa. Puhemies! Pidän erityisen hyvänä sitä, että laissa on otettu huomioon juridisesti pitävien avioliittojen lisäksi niihin verrattavat liitot. Tällä tavoin ehkäistään tiettyjen uskonryhmien mahdollisuutta kiertää tätä lainsäädäntöä. Yhdyn myös valiokunnan mietinnön näkemykseen siitä, että pakkoavioliittojen ehkäiseminen vaatii lakiuudistuksen lisäksi muita toimia. Tämä tarkoittaa muun muassa valistustyötä ja uhrien auttamista sekä viranomaisten kouluttamista pakkoavioliittojen tunnistamiseen. Naisten täytyy saada olla vapaita ja tilanteessa, jossa pukeutuminen ei mittaa moraalia ja kumppanin saa itse valita. Pakkoavioliittojen kaltainen takapajuinen kulttuuri ei Suomeen kuulu. Tätä esitystä on siis helppo kannattaa. Kiitoksia. — Edustaja Heinonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Hyvä oikeusministeri, hyvät edustajakollegat ja muut täysistuntoa seuraavat! Pääministeri Petteri Orpon hallitus tekee lukuisia kriminaalipolitiikkaan kohdistuvia ratkaisuja, jotka ovat erittäin perusteltuja ja jotka noudattavat myös varsin laajasti suomalaisten oikeustajua. Haluan kiittää tästä esityksestä jälleen kerran oikeusministeri Leena Merta. Länsimaissa pakkoavioliitoista arvioidaan jopa kolmannen olevan itse asiassa lapsiavioliittoja, joissa siis toinen tai molemmat puolisoista ovat alle 18-vuotiaita. Avioliittoon pakotettu on yleensä tyttö tai nainen, mutta myös poikia ja miehiä saatetaan tietyissä tilanteissa pakottaa avioliittoon. Meillä Suomessa ei ole aiemmin ollut varsinaista omaa rikosnimikettä avioliittoon pakottamiselle, mutta tosiasiallisesti nämä ovat olleet rikoslain nojalla rangaistavia esimerkiksi ihmiskaupan, törkeän törkeän ihmiskaupan tai pakottamisen kautta. Avioliittoon pakottamiseen voi soveltua myös laitonta uhkausta koskeva rangaistussäännös. Hallitusneuvotteluissa keväällä 23 kirjattiin, että hallitus haluaa kuitenkin selkeyttää tätä lainsäädäntöä ja tuoda tämän avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeämmin rikoslakiin kirjatuksi. Pakkoavioliitolla tarkoitetaan siis avioliittoa tai sen kaltaista suhdetta, jonka solmimiseen toinen tai molemmat puolisot eivät ole voineet itse vaikuttaa. Pakkoavioliitolla voidaan myös tarkoittaa laajemmin tilannetta, jossa avioliittoon on ensin suostuttu, mutta painostuksen tai muun vastaavan vuoksi toinen tai molemmat kumppaneista eivät halutessaan pääse irtaantumaan siitä. Pidän erittäin myönteisenä sitä, että tässä lainsäädännössä selkeytetään myös tätä tietynlaista valmistelua tai lapsiavioliiton mahdollistavia toimia, joissa valitettavan usein myös lapsen vanhemmat ovat osapuolina. Kyse on silloin tilanteista, joissa lapsi kuljetetaan esimerkiksi Suomesta ulkomaille lapsiavioliittoa varten, tai jostain muusta vastaavasta tilanteesta. On erittäin olennaista myös tässä kokonaisuudessa, että tätä on nyt selkeytetty ja myös vanhemmat tai joku sukulainen tai joku muu henkilö voidaan saattaa myös rikosoikeudelliseen vastuuseen tällaisesta sairaasta toiminnasta. Eduskuntahan edellytti myös jo aiemmin helmikuussa 23, että hallitus kiirehtisi avioliittoon pakottamista koskevan rangaistussääntelyn tarkastelua ja ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta selkeytettäisiin rikoslaissa. Oikeusministeriö asetti oikeusministeri Leena Meren johdolla työryhmän valmistelemaan tätä asiaa, ja työryhmän mietintö valmistui tämän vuoden maaliskuussa. Siinä siis ehdotettiin tätä nyt rikoslakiin tehtävää rikoslain 25 luvun 3 §:n lisäystä, jossa teon tarkoitus on pakkoavioliittoon saattaminen. Pidän tätä erittäin tervetulleena ja tärkeänä lainsäädäntöuudistuksena. Olemme tässä salissa käyneet aiemmin keskustelua toisesta vastaavantyyppisestä, yhtä tärkeästä tyttöjen silpomisen kieltävästä lainsäädännöstä, ja nämä ovat esimerkkejä niistä toimenpiteistä, joita nyt halutaan toimeenpanna. Ja kun tuossa kuvasin, että työryhmä perustettiin vasta viime vuoden syksyllä ja sai työnsä valmiiksi valmiiksi tämän vuoden maaliskuussa, niin nyt meillä on eduskunnassa jo käsittelyssä ollut esitys ja nyt olemme siitä tekemässä päätöstä, ja voidaan puhua, että tässä on edetty reippaalla, hyvällä tahdilla. Tavoite on, että tämä lainsäädäntö saadaan voimaan ensi vuoden alusta. Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat tämän lainsäädännön eteenpäin saattamisessa olleet myötävaikuttamassa. [Speech 8] Speaker: Jussi Halla-aho Kiitoksia, arvoisa herra puhemies! Kuten edellä on kuultu, tämä on erittäin hyvä ja perusteltu esitys, jolla selkeytetään tätä pakkoavioliittoihin liittyvää kriminalisointia meidän lainsäädännössämme. Kuten edustaja Heinonen, minäkin vertaisin tätä tähän naisten sukuelinten silpomisen erilliskriminalisointiin, jonka Orpon hallitus sai tehdyksi edellinen hallitushan ei saanut sitä aikaiseksi, vaikka eduskunta oli sitä edellyttänyt. On mielenkiintoista huomata, että vasemmistolaisimmasta oppositiosta, vasemmistoliitosta ja vihreistä, kukaan ei ole paikalla, eli juuri he, jotka eniten moittivat nykyistä hallitusta naisvihamielisyydestä, yhdenvertaisuuden puolesta olevien yhdenvertaisuuden puolesta olevien toimien ja syrjinnän vastaisten toimien puuttumisesta. Yksikään vihreiden tai vasemmistoliiton kansanedustaja ei ole nyt paikalla, eikä heillä tietystikään ole mitään sanottavaa, kun tehdään uudistus, jonka luulisi ja uskoisinkin olevan myös heidän mieleensä. Demareistakin on vain kolme paikalla, ja hekään eivät mielestäni ole niitä vasemmistolaisimpia demareita, jos oikein tulkitsen. Mutta, arvoisa herra puhemies, käytän tilaisuutta hyväkseni lausuakseni lausuakseni pari sanaa ihan hallituksen kriminaalipolitiikasta. Nykyinen Orpon hallitushan on koventanut rangaistuksia ja tehnyt kriminaalipolitiikkaa, joka on järkevää ja vastaa aika lailla myös kansan oikeustajua. Tämä on tietysti johtanut siihen, että oikeustieteen professorit ovat jo älähtäneet, kun nykyään ei kuulemma enää asiantuntijoita kuunnella. Se, missä kiirehtisin hallituksen ja oikeusministeri Meren ja sisäministeri Rantasen toimintaa — vaikka tiedän, että he tekevät töitä aivan mielettömästi aivan mielettömästi — ovat ne hallitusohjelman kirjaukset, jotka liittyvät esimerkiksi viranomaisten välisen tiedonvaihdon helpottamiseen ja rikosvastuun toteutumisen parantamiseen. Meillä on paljon lakeja, jotka haittaavat aiheettomasti viranomaisten välistä tiedonvaihtoa, jotka haittaavat aiheettomasti rikostutkintaa ja rikosvastuun selvittämistä. En tässä lyhyessä ajassa lähde niitä luettelemaan, mutta moniin niistä on otettu hallitusohjelmassa otsikkotasolla kantaa, ja todella toivon, että nämä uudistukset tuodaan eduskuntaan mahdollisimman pian, ja luotan, että ne saavat täällä laajan tuen. Kiitoksia. — Pian alkavan suuren valiokunnan kokouksen vuoksi keskustelu ja asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan muuna ajankohtana. [Speech ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi

osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön UaVM 9/2024 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Osittain

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön UaVM 11/2024 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. [Speech 13]

Tämä täysistunto on päättynyt. Toivotan hyvää viikonloppua ja jo ennakolta hyvää isänpäivää.